Dame i gospodo zastupnici, počinjemo sa postavljanjem pitanje Vladi odnosno pojedinom članu Vlade u skladu sa odredbama poslovnika članak 180. do 184. Aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice prije prelaska na 1. točku dnevnog reda. Prvi koji će danas postaviti pitanje je gospodin zastupnik Vojislav Stanimirović. Izvolite. Gospodine predsjedniče Sabora, gospodine predsjedniče Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Moje pitanje je iz domene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i želio sam ga predstaviti potpredsjednici Vlade Jadranki Kosor koja se bavi tom problematikom. Mislim da će koliko sam informiran odgovor dati državni tajnik pa bih ga ja postavio. Pet godina je prošlo od donošenja Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, a neki bitni segmenti iz ovog zakona se uopće ne sprovode ili sprovode izrazito slabo i zanemarljivo. Usprkos slovu zakona pripadnici srpske i drugih manjinskih zajednica značajno su podzastupljeni u pravosuđu, Ministarstvu unutarnjih poslova, državnoj upravi te tijelima lokalne vlasti. Iako se pokušalo donošenjem novih zakona i nekih redovitih mjera stanje popraviti, to se nije dogodilo, niti je došlo do poboljšanja u zapošljavanju. Imamo loše planove prijema u državne institucije i ministarstva, vrlo česte primjene diskriminacije što ozbiljno narušava zakonodavne okvire te koči proces povratka i reintegracije. Sve to dovodi do lošeg funkcioniranja pojedinih službi i institucija i nekih teritorijalnih jedinica. Znamo da Vlada priprema posebne mjere za provedbu ovoga Zakona, da se neke odnose baš na zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave, pravosudnim tijelima te jedinicama lokalne i područne uprave. Pitanje glasi, na koji način i u kojem roku Vlada može učiniti vidljivom primjenu Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, posebno ovaj članak 22. stavak 1. do 4., koji se odnosi na srazmjernu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u zapošljavanju?

Pitanje provođenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ja mogu samo reći, Vlada će provesti u potpunosti i ispuniti sve uvjete iz Ustavnog Zakona o provođenju manjina koji je uostalom i dio koalicijskog dogovora. Hvala. Gospodin Stanimirović, izvolite. koje vrlo često vidimo. I navesti ću primjer Vukovara gdje je u posljednje vrijeme kada se donosi akcijski plan od 7 kandidata u gradsku upravu primljeno svih 7 kandidata većinskog naroda, niti jedan predstavnik nacionalne manjine. Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, pitanje je za potpredsjednika Vlade i ministra gospodarstva rada i poduzetništva. Naime, ja sam u pisanom obliku također postavio pitanje o istoj temi, ali nisam zadovoljan odgovorom kojega sam dobio. Pa moram postaviti ponovo pitanje. Naime, radi se o iskorištavanju mineralnih sirovina na lokaciji Mlada Vodica u općini Pocrkavlje u županjiji Brodsko-posavskoj. Na jučerašnji dan, stopa nezaposlenosti u Brodsko-posavskoj županiji je 25%, ili točno 24,8%. Općina Pocrkavlje sa svojim selima ima izraziti stupanj depopulacije demografskog opadanja a prije 8 mjeseci, dakle točno 21. kolovoza 2007. godine održana je usmena rasprava za odobrenje eksplatacijskog polja karbonatne sirovine ili skraćeno kalcita za industrijsku preradu, otvaranje pogona stočne hrane ili aditiva. Međutim, niti evo 8 mjeseci ni četvrta, ni peta, ni šesta brzina u odlučivanju nije pomogla, odgovora nema, a u pisanom obliku sam dobio zaključak da je sukladno odredbama članka 43. Zakona o rudarstvu u postupku odabir. Pa pitam gospodina ministra dokle će trajati postupak odabira? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Potpredsjednik Vlade, gospodin Polančec, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem Vama gospodine saborski zastupniče na ovome pitanju. Pa kao što ste i sami konstatirali dakle, nakon zaprimljene, nakon što smo zaprimili, dakle, zahtjeve pojedinih tvrtki za odobrenje eksplatakcijskog polja Mala Vodica, pokrenuli smo usmenu i javnu raspravu, kojoj su se odazvale tvrtke prije svega Domin, tvrtka Domin d.o.o, u stečaju, zatim poduzeće za ceste iz Slavonskog broda, Cestar iz Slavonskog broda, Našice cement i tvrtka Brod koja je u vlasništvu hrvatskih branitelja, dakle, iz Slavonskog broda. Svatko od njih predložio je svoj način iskorištavanja za ceste npr. predlaže investiciju temeljem koje bi se počela proizvodnja kamenog brašna, dakle, za građevinarstvo. Poduzeće "Brod" koje je u vlasništvu hrvatskih branitelja predlaže jednu ambicioznu proizvodnju posebne mineralne sirovine koja se može koristiti kao dakle, mineralno gnojivo u proizvodnji prije svega povrća, cvijeća, ali i u drugim, dakle, ratarskim proizvodnjama u Hrvatskoj. Našica cement, predlaže investiciju u proizvodnju industrijske sirovine za njihove potrebe. Poduzeće za ceste, rekao sam, dakle, klasičnu proizvodnju kamenog brašna, dakle, vapna za potrebe građevinske industrije. S obzirom da su sve ponude svi zahtjevi imali određenih manjkavosti, ja sam zatražio od mojih stručnih službi da zatraže dakle, dopunu zahtjeva sa konkretnim postavljenim pitanjima. I mi odgovore na ta pitanja u ovom trenutku i analiziramo. Ono što vam mogu sa sigurnošću reći da će ocjena i konačna odluka biti donesena u sljedećih 15.-ak dana. Što se pak tiče vašeg pitanja koje ste postavili u pisanom obliku, moram reći da nisam primio takav dopis, potražiti ću ga u ministarstvu, vrlo rado ću vam odgovoriti. Kao što ću vam i vrlo rado poslati kompletnu analizu nakon što donesemo konačnu odluku. A ona će biti donijeta u sljedećih 15-ak dana upravo zbog činjenice da na ovom eksploatacijskom polju možemo zaposliti 100-tinjak, najmanje 100-tinjak ljudi iz općine Pocrkavlje. Svjestan sam stope nezaposlenosti u tom kraju, važnosti ovog projekta i za grad Slavonski Brod i za općinu Pocrkavlje. Pa ćemo dakle, u sljedećih 15-ak dana donijeti konačnu odluku. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Naime, gospodin ministar kaže da nije vidio moj dopis a ja sam dobio odgovor od gospodina ministra koji je ovdje, Ja moram reći ovdje da na Zavodu za zapošljavanje u Slavonskom Brodu ima 2,5 tisuće branitelja hrvatskih. I da je stopa nezaposlenosti, još jedanput ponavljam, najveća u Republici Hrvatskoj. I da je ovo projekt koji se može jako, za sirovinu koja je u, koja se vodi pod posebnom, da ne kažem šifrom, ili slovom P.V., dakle, posebna vrijednost u rudarstvu, posebna vrijednost za ovu mineralnu sirovinu karbonatu, koja se može iskoristiti i za, u poljoprivredi, ali također i u proizvodnji stočne hrane. Međutim, vi gospodine ministre sigurno znate jer ste poslali dopis Županijskom državnom odvjetništvu da je ova sirovina iskorištavana i za nasipanje cesta potpuno bespravno, potpuno nelegalno pri čemu je Hrvatska država oštećena za 500 milijuna kuna ili za 10 milijuna kubnih metara ove sirovine koja je otišla u nepovrat za nasipanje cesta i državnih cesta u Slavoniji. Na redu je gospodin zastupnik Marijo Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade. Ja bih želio postaviti pitanje ministrici gospođi Marini Matulović-Dropulić i odnosi se na novi Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje građenja. Naime, mi smo do sada imali situaciju takovu da su tvrtke koje su imale tri ili pet radnika mogle dobivati posao, velike poslove i onda bi uzimali druga poduzeća kao podizvođače i na taj način se dolazilo do toga da su tako male firme zarađivale bez rada, a i kvaliteta izvršenih radova nije bila odgovarajuća. Pa bih molio ministricu da nam pojasni kako napreduje posao o izdavanju tih dozvola i što se dobiva u smislu kvaliteta izvođenja radova. Izvolite. **Matulović-Dropulić, Marina (HDZ)** Hvala lijepa gospodine zastupniče, gospodine predsjedniče Sabora, gospodine predsjedniče Vlade. Pa eto prije mjesec dana svi ste svjedoci toga da se počelo govoriti o pravilniku koji je stupio na snagu 1.10.2006. godine. Počeo se primjenjivati od 1.4. ove godine i na žalost tek prije mjesec dana je počela priča oko tog pravilnika. To je naša stara boljka, pa je naravno i ovdje prisutna. Moram reći da je Zakon o gradnji iz '99. godine predvidio donošenje takvog pravilnika, a i Zakon o gradnji koji je donesen 2003. godine koji je izričito tražio na zahtjev građevinara da se donese takav pravilnik. Naravno, ništa se nije napravilo i nakon toga smo mi, kad smo 2004. godine preuzeli odgovornost, započeli sa izradom pravilnika. Pravilnik se radio dvije i pol godine. Nakon toga je pravilnik donesen i u tom Povjerenstvu za izradu pravilnika bili su svi i HUP, i Hrvatska gospodarska komora i Obrtnička komora i moram reći da nemamo velikih primjedbi na taj pravilnik s čim sam posebno zadovoljna. Naime, vi morate znati da u Hrvatskoj postoji prema Zavodu za statistiku 10806 firmi koje su registrirane za graditeljstvo. Od toga 5277 firmi nema ni jednog jedinog zaposlenog. 4061 tvrtka ima zaposlenih od jedan do devet radnika. Znači, ostalo nam je vrlo malo firmi koje imaju zaposleni veći broj djelatnika. Znači, pravilnik je donesen i do ono što je posebno važno za reći do 10.3. ove ove godine, znači od 1.10.2006. kad je pravilnik stupio na snagu do 10.3. ove godine mi smo primili svega 579 zahtjeva za davanje licence. Kad se vidjelo zadnjih par dana u trećem mjesecu da se od pravilnika neće odustati jasno da su onda se pojavili i ostali i zadnjih dva do tri dana podneseno je još 3000, odnosno 2600 zahtjeva. Mi smo do sada riješili 699 licenci. Od toga samo dvije su odbijene. Prema tome, nema govora o tome da se, da ljudi neće moći raditi i zato smo i dogovorili sa HUP-om i sa Sindikatom graditeljstva koji je naročito zainteresiran za te licence da ćemo po ovom pravilniku izdati licence ljudima koji su naravno se pojavili sa zahtjevom s time da ćemo vidjeti za one firme koje eventualno neće moći dobiti. Napominjem od 699 ima ih samo dvije koje nisu uspjele dobiti licencu, da ćemo vidjeti da li postoji potreba za eventualnom nekom izmjenom pravilnika. S time da moram reći da je Sindikat graditeljstva tražio da se u taj pravilnik unese i jedan novi članak koji kaže da se oni trebaju, da oni ljudi, one firme koje ne isplaćuju plaće da im se mora oduzeti licenca. Danas nešto slično piše u pravilniku, ali ne baš ovako. Prema tome, pravilnik je na snazi, pravilnik se primjenjuje i nema nikakvog razloga da oni koji se bave građenjem, ne inženjeringom, ne projektiranjem, da ili stručnim nadzorom dobiju taj posao. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Mario Zubović. Izvolite. **Zubović, Mario (HDZ)** Ja se zahvaljujem gospođi ministrici na ovom objašnjenju. Moj cilj je upravo bio taj da gospođa ministrica pojasni primjenu ovog pravilnika jer u javnosti se dosta o njemu govori oni koji ne mogu ispuniti obaveze koje proizlaze iz pravilnika ga kritiziraju. Ali sam čuo veliki broj ljudi koji imaju ozbiljne tvrtke da su zadovoljni sa tim pravilnikom. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade gospodinu Polančecu. Izvoz naoružanja i vojne opreme kao i svaki drugi izvoz iz Republike Hrvatske na zahtjevna i visoko konkurentna inozemna tržišta može imati značajnu ulogu u toliko željenom balansu platne bilance plaćanja s inozemstvom, tj. osiguranju što je moguće veće pokrivenosti hrvatskog uvoza hrvatskim izvozom. Izvoz naoružanja i vojne opreme jedina je i prava mjera konkurentskih sposobnosti hrvatske industrije naoružanja i vojne opreme ako je tako možemo nazvati. Međutim, pored vrhunskom proizvoda pri izvozu naoružanja i vojne opreme treba poštivati strogo definiranu proceduru koja je nametnuta ne samo hrvatskim zakonodavstvom, nego i čitavim nizom međunarodnih sporazuma i propisa. Izvozne dozvole takvog karaktera izdaje odgovarajuće povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske koje čine predstavnici Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane i Ministarstva gospodarstva, a provedbu čitave izvozne transakcije kontrolira Ministarstvo financija kroz carinsku upravu. Poštovani gospodine potpredsjedniče kako u tom kontekstu dobro i jasno definirane zakonske procedure komentirate izjave sa subotnjeg sastanka hrvatskih gospodarstvenika sa Predsjednikom Republike da je na snazi embargo na izvoz pištolja hrvatske tvrtke “HS PRODUCT“ u Bosnu i Hercegovinu i da nije isključena mogućnost korupcije. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa i vama gospodine saborski zastupniče na ovome pitanju. Ovo je očito vrlo aktualno pitanje i njime su ovih dana intenzivno bave mnogi hrvatski mediji zahvaljujem na prilici da dam punu informaciju i pravi odgovor na ovo pitanje. Dakle kao što ste i sami rekli, izvoz vojne opreme i naoružanja koje se može koristiti u komercijalne svrhe dakle odobrenju od strane Ministarstva gospodarstva. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva izdaje posebnu dozvolu nakon rasprave koju provodi posebno povjerenstvo. To povjerenstvu imenuje Ministarstvo gospodarstva, a uz predstavnike Ministarstva gospodarstva članovi povjerenstva dolaze i iz Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva obrane i Ministarstva vanjskih poslova. Prvo što želim jasno i glasno reći, da nikada ni jedan ni jedan zahtjev za izvoz oružja i vojne opreme u Bosnu i Hercegovinu nije odbijen. Moram reći da smo tijekom 2007. godine dobili u drugoj polovici 2007. godine, dobili dakle tri zahtjeva. Dva od 3.10. i jedan od 10.10.2007. godine od tvrtke "HS produkt" i da smo naravno po tim zahtjevima postupili, provjeri raspravu na povjerenstvu i izdali dozvole za izvoz, dakle vojne opreme i naoružanja u Bosnu i Hercegovinu. Te dozvole vrijede dakle zaključno sa današnjim danom 23.4.2007. godine. Obveza je izvoznika tko je dobio dozvolu da nakon isteka dozvole izvijesti Ministarstvo gospodarstva o tome na koji je način i da li je realizirao dakle izvoz po datoj mu dozvoli. sam bio u kontaktu nakon ovih izjava i predstavnika "HS produkta" sa menadžmentom "HS produkta" i moram reći da je izvoz izvršen po dvije dozvole, a da po jednoj dozvoli izvoz nije izvršen. U veljači ove godine, točnije 1. veljače ove godine ministarstvo je zaprimilo novi zahtjev, ali na novog, odnosno drugog uvoznika u Bosnu i Hercegovinu, ali taj se zahtjev poklapa sa izvoznom dozvolom izdanom u u 10. mjesecu. Stoga je povjerenstvo zatražilo dodatno očitovanje od tvrtke "HS produkt" zbog čega nije došlo do realizacije po dozvoli izdanoj u 10. mjesecu. I dakle da rezimiramo. Ni jedan zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz vojne opreme ili oružja u Bosnu i Hercegovinu do dana današnjeg od Ministarstva gospodarstva nije odbačen. Još uvijek je važeća i vrijedeća dozvola iz 10. mjeseca, s obzirom da je u veljači upućen nam zahtjev za izdavanje nove dozvole, tražili smo očitovanje zbog čega nije došlo do realizacije po prethodnoj. Nakon što očitovanje dobijemo, vrlo vjerojatno nakon rasprave na povjerenstvu izdati ćemo novu dozvolu. Prema tome odbacujem bilo kakve primjedbe, bilo kakve eventualne optužbe o opstrukciji od Ministarstva gospodarstva. Takvim ocjenama mjesta nema. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Krešimir (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče na odgovoru koji držim da je izuzetno važan za pravilno i točno informiranje hrvatske javnosti i medija. Izvoz naoružanja i vojne opreme predstavlja svugdje u svijetu vrlo osjetljivo političko i sigurnosno pitanje i zbog toga je jako važno da se poštuju procedure koje ste vi naglasili i mislim da će temeljem sveg što ste rekli, hrvatski mediji na točan način interpretirati sve ovo što se govorilo neki dan u uredu predsjednika. Hvala lijepo. Gospodin Furio Radin je povukao zbog službene odsutnosti pitanje. Na redu je gospođa zastupnica Brankica Cljenko. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pitanje postavljam ministru unutarnjih poslova, gospodinu Rončeviću. Gospodine ministre u Hrvatskoj, a osobito u urbanim sredinama u posljednje je vrijeme došlo do eskalacije nasilja. Kada padne mrak gradske ulice više nisu tako sigurne kako su donedavno bile. Događaju se pljačke, brutalne tučnjave, silovanja, bezrazložno nasilje, a na žalost nerijetko dolazi i do slučajeva ubojstava. Gotovo da nema dana kada nije bilo pucnjave, premlaćivanja ili kada nije opljačkana banka, pošta, kladionica. Nasilje se razbuktava i svakim ga je danom sve više. Slučaj Korade bio je vrhunac nasilničkog ponašanja. Ubijeno je petero ljudi. Policijskim snagama trebalo je tjedan dana da ga lociraju i zaustave u daljnjem ubijanju. Korade se i prije ponašao nasilnički. Premlaćivao je ljude, ponižavao ih, prijetio oružjem. Moje pitanje glasi: Kako je moguće da osoba s takvom nasilničkom prošlošću, osoba od koje su svi strepili, osoba sklona alkoholu i agresiji uopće posjeduje oružje. Zašto slučaj Korade kao i ostali slučajevi nasilja nisu alarmirali vaše ministarstvo da poduzme odgovarajuće preventivne akcije? Ne osjećate li se gospodine ministre i osobno odgovornim zato što su hrvatske ulice izrazito nesigurne i što nasilnici naokolo hodaju naoružani do zuba? Hvala. Hvala. Ministar Rončević izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Uvažena saborska zastupnice, upravo suprotno od ovoga što vi kažete, statistike o kretanju kriminaliteta u Republici Hrvatskoj govore da je u razdoblju 1. do 3. mjeseca 2008. godine u odnosu na isto razdoblje 2007. godine, zabilježen je pad kriminaliteta u Republici Hrvatskoj po svim osnovama. Pojedinačni predmeti o kojima vi govorite jesu zabrinjavajući i po njima policija postupa sukladno zakonskim nadležnostima Zakona o policiji, Zakona o kaznenom postupku. Preveniramo maksimalno kaznena djela i mogućnost nastajanja kaznenih djela sukladno mogućnosti, sukladno procjeni kojima se bave ovlašteni policijski službenici. Kod predmeta preminulog jedna prijava, ne postoji niti jedna prijava koja je došla Hrvatskoj policiji, a da Hrvatska policija po njoj nije postupila. Slučaj višekratnog ubojstva na području sjeverozapadne Hrvatske, na području okolice Varaždina, Hrvatska policija je obavila apsolutno profesionalno. Ubijene su četiri osobe, to je tužna činjenica. Međutim, kada pogledate dinamiku odvijanja tih ubojstava, policija je apsolutno odmah postupila u istražnim radnjama i predistražnim radnjama, poduzela sve mjere i na žalost u toj akciji izgubili smo život jednog policijskog službenika zbog čega nam je neizmjerno žao. Postupali smo sukladno zakonu. Postupali smo uvjetima terena. Postupali smo sukladno osobi za koju se dovelo u sumnju da je počinila kazneno djelo. Postupali smo u suradnji s, i u koordinaciji sa državnim odvjetnikom. I ne vidim u ovome svoju osobnu odgovornost, a policijski službenici su ovaj predmet riješili, nažalost uz ljudske ljudske žrtve nevinih osoba i gubitak života jednog policijskog službenika. Očito je ipak da su u ovoj zemlji neke osobe zaštićene i nedodirljive, bez obzira na to šta učinile. Tako je bilo i u slučaju generala Koradea. Odgovornost sustava kojem se na čelu je neupitna. I ja vas stoga u ime hrvatskih građana, a prvenstveno u ime roditelja zabrinutih za sigurnost svoje djece na hrvatskim ulicama molim da konačno ozbiljnije prionete poslu za koji ste odgovorni. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Petar Milinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine predsjednice Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospodo potpredsjednici, gospodo ministri, državni tajnici, kolegice i kolege. Moje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade i ministru gospodarstva rada i poduzetništva, gospodinu Damiru Polančecu. Poznato nam je da je već više od godinu i pol dana traju aktivnosti u pronalaženju rješenja za završetak tečaja u Gradskoj banci Osijek. Možete li nas i hrvatsku javnost upoznati s onim što je do sada učinjeno i je li blizu završetak stečaja u gradskoj banci? Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa vama gospodine saborski zastupniče. Pa kao šte ste rekli sami i konstatirali, konačno smo na završetku ovog dugotrajnog, zahtjevnog procesa, ali procesa koji će biti uspješno okončan. Dakle, pri kraju smo sa završetkom stečajnog postupka u Gradskoj banci Osijek u stečaju, na način da je Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga uspjela kao jedan od vjerovnika sklopiti sporazum sa odvjetnicima koji predstavljaju dio štediša, manji dio štediša koji su do sada u sudskom procesu osporavali potraživanja DABA. Uspjeli su dakle sklopiti nagodbu. Temeljem te nagodbe potpisali su i sporazum. I Državna agencija za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga na poseban račun je usmjerila sredstva potrebna za potpunu isplatu svih štediša Gradske banke Osijek u stečaju. Dakle, ovih dana možemo očekivati isplatu svakog štediše u Gradskoj banci Osijek, čime će svi biti u cijelosti, u potpunosti namireni. Jedini vjerovnik nakon toga, društvo u stečaju, ostaje Državna agencija za sanaciju banaka koja će naravno preuzeti preostali dio imovine, završiti tako stečajni postupak, izvršiti dokapitalizaciju, najavljivanju dokapitalizaciju Hrvatske poštanske banke, čime će konačno zaživjeti i dobiti novi vjetar u jedra "Agroposlovnica" osnovana u sastavu Hrvatske poštanske banke, čime ćemo naravno ponuditi prije svega poljoprivrednim proizvođačima potpuno novi paket proizvoda od strane Hrvatske poštanske banke. I konačno ćemo …/Govornik se ne razumije./… i realizirati dva cilja: završetak stečaja Gradske banke Osijek i s druge strane osnivanje ja ću reći "Agrobanke" odnosno "Agroposlovnice" u sklopu Hrvatske poštanske banke. Štediše Gradske banke Osijek u stečaju mogu očekivati uplatu u sljedećih petnaestak dana. Hvala vam lijepo. Petar (HDZ)** Pa gospodin predsjedniče, zadovoljan sam odgovorom. Zadovoljni će biti i štediše gradske banke, a Vlada je pokazala da za nju nema nepoznanica i nerješivih problema. I Vlada je brzo savladala petu brzinu i prelazi sada u šestu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Zlatko Horvat. Izvolite. Poštovani članovi Vlade, kolegice i kolege! Moje pitanje odnosi se također na primjenu Pravilnika o licenciranju građevinskih tvrtki, ali iz jedno malo drukčijeg kuta nego kolege Zubovića. I reći ću zbog čega ga upućujem gospodinu premijeru. Naime, neosporno je da odmah nakon primjene tog pravilnika, od 1. travnja, da su se pojavile velike kontraverze u njegovoj primjeni zbog činjenice da su uvedene vrlo stroge mjere i uvjeti pod kojima građevinske tvrtke mogu obavljati određene poslove. I prema tom pravilniku glavni uvjet je ustvari broj zaposlenih, što smatram da nikako ne može biti glavni uvjet, tim više jer se traži i da tvrtke imaju određeni broj radnika onih struka i zanimanja kojih nedostaje na tržištu rada. Točno je da je više od polovice od gotovo 10 tisuća tvrtki nema niti jednog zaposlenog. Međutim, ja sam naravno za uvođenje reda u tom pogledu i tu nema nikakve dileme. Ali isto tako sam za to da se zaštite one tvrtke koje pošteno rade, da se zaštite tvrtke koje imaju financijsku i stručnu stabilnost i dokazane reference u građevinarstvu, a ne da se više od 80% tvrtki ne može ispuniti te uvjete i ostaje bez posla. Pitam premijera zbog toga jer su se pojavile i kritike iz inozemstva na račun tog pravilnika, jer se navodno strane tvrtke dovode njegovom primjenom u neravnopravni položaj u odnosu na naše tvrtke, pa u tom smislu molim da imamo takve informacije. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin premijer Ivo Sanader. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče! Gospodine zastupniče, ja takvih informacija nemam da su neke kritike se uputile na adresu hrvatske Vlade zbog ovog pravilnika iz inozemstva. Ali, ja vas molim ako ih imate, da u stanci sad kad bude ona regularna stanka, da mi date to i da, jer mi želimo to ispraviti. Vi znate što je bila intencija ovog pravilnika. Intencija je bila i vi ste dali potporu da uvedemo red. Da one firme koje postoje samo na papiru ili zapošljavaju samo jednoga ili dvije, tzv. fikus firme, da ne mogu dobivati velike poslove. I to je ono što je praktički i HUP tražio od nas. A na koncu konca i sindikati i HUP su se složili i sa resornim ministarstvom da se onim firmama koje će biti pogođene pravilnikom, ja ne niječem i vi ste u pravu, bit će nekih tvrtki koje će biti pogođene pravilnikom, ali da se omogući godina dana vremena da se radnici doškoluju koji onda mogu biti kvalificirani, a na temelju njihovih kvalifikacija njihova tvrtka može dobiti onda ovu suglasnost. Znači, intencija je ispravna, dobra, kao i uvijek kad se negdje reže u neko bolesno tkivo. A bolesno tkivo jest kad postoje firme koje dobivaju velike poslove a imaju jednog ili dva ili tri zaposlenog. Prema tome, onda i tzv. inžinjering firme, pa one te poslove koje su dobili, ogromne poslove preprodaju drugima i na temelju ničega ostvare profit, ostvare nekakav profit za sebe. Znači, intencija ovog pravilnika je to. Ako možemo poboljšati, ako ima primjedbi ja vas molim da mi ih date i mi ćemo ih sigurno uvažiti. Hvala. Gospodin zastupnik Horvat. Izvolite. **Horvat, Zlatko (HNS)** Malo je neobično da jednim aktom gotovo 80% firmi u jednoj djelatnosti ostane bez posla a ja dolazim iz kraja gdje je građevinarstvo dosta važna grana gospodarstva, i tamo kad moji građevinari kažu da je valjda pravilnik neozbiljan …/Govornik se ne razumije./… stupio Hvala. Gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, članovi Vlade. Pitanje upućujem premijeru Sanaderu. Podsjećam na početku da je još prije više od pet godina Hrvatski sabor obvezao Vladu Republike Hrvatske da dostavi pod jedan izvješće o provedbi Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, i pod dva prijedlog cjelovitog zakona kojim će se temeljem provedenih rasprava predložiti rješenje povrata i obeštećenja bivših vlasnika za oduzetu imovinu. Nažalost, do danas ta obveza nije ispoštovana. Poznato je da su u Hrvatskoj još od 13. stoljeća postojali različiti oblici skupno upravljanog privatnog vlasništva koji su jedinstveno regulirani 1894. posebnim Zakonom o uređenju zemljišnih zajednica. Najveći je dio potekao iz urbanskih zajednica koje tu svoju imovinu su desetljećima otplaćivale državi. Hrvatskim su zakonom 1947. godine zemljišne zajednice ukinute i oduzeta im je imovina bez ikakvoga prava na naknadu. U tom času bilo ih je 1225 a u njihovu vlasništvu bilo je 579 jutara pašnjaka i 405 tisuća jutara šuma. Nije dakle riječ o nacionalizaciji nego o ideološki motiviranoj i zakonski formaliziranoj pljački hrvatskoga seljaka. Zakonom iz 1996. godine ova je imovina iz statusa društvenoga prevedena u status državnoga vlasništva i danas je u fundusu državnog poljoprivrednog zemljišta i u fundusu kojim upravljaju Hrvatske šume. To je dakle jedini oblik privatnoga a u ovome slučaju korporativističkoga vlasništva koji nije do sada vraćen bivšim vlasnicima. Poznato je da zemljišne zajednice funkcioniraju u nekim zemljama Europske unije pa i u našem okruženju kao što su Italija i Austrija a 1994. godine i Republika Slovenija je donijela Zakon o zemljišnim zajednicama pa ne bi bilo zgorega da budemo bolji od njih. Najavljuje se da će Vlada uskoro predložiti novi Zakon o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem, pa u tome smislu pitam s obzirom da je preduvjet za donošenje pravičnoga zakona da se ta imovina ljudima vrati. Moje pitanje dakle kako i kada Vlada Republike Hrvatske planira trajno riješiti ovaj problem i predložiti zakonsko rješenje kojim će se vratiti imovina bivših zemljišnih zajednica ali i također omogućiti njihovo obnavljanje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Malo ste prekoračili vrijeme. Molim vas da budete koncizniji u postavljanju pitanja. Izvolite, gospodine premijeru. **Sanader, Ivo (HDZ)** Hvala, gospodine predsjedniče ovo sve što ste iznijeli ja vas molim da mi jer vidim da ste i pripremili to pitanje da mi date to pitanje sa svim tim informacijama. Mi ćemo provjeriti u pogledu ovih aspekata o kojima ste govorili. Ono što mogu reći načelno je da Vlada odnosno nadležne institucije sustavno vraćaju imovinu onakvu kako se to može rješavati. E sada, prije nego donesemo ovaj zakon o kojem ste vi govorili možemo li ovo napraviti ja vam to u ovom trenutku ne mogu reći pa vas molim da mi date jer mi je to to pitanje na ovakav način kako ste ga vi predstavili mislim da zadire i malo dublje, i u povijest i da moramo vidjeti šta je s tim. Dakle, u ovom trenutku vam ja ne mogu odgovoriti ali sigurno ćemo se s tim pitanjem pozabaviti i da ćete dobiti pisani odgovor.

Na redu je gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. Hvala lijepa. Ja svoje pitanje postavljam ministru Šukeru. Vlada je na svojoj sjednici podržala uvođenje jedinstvenog poreznog broja i zadužila Ministarstvo financija da Vladi uputi nacrt prijedloga zakona. Samo ta je sjednica Vlade održana još 20. rujna davne 2006. godine. A rok koji je vaše ministarstvo i vi osobno dobilo bio je kraj studenog te iste 2006. godine. Ne znam da li ste me dobro čuli ministre, radi se o 2006. godini. Sad smo u 2008. Vama je znači trebalo godinu i pol dana da konačno u Vladinu proceduru uputite Prijedlog Zakona o poreznom broju i sad će Vlada s godinu i pol dana zakašnjenja navodno na svojoj sjednici raspravljati o tom prijedlogu zakona. Vi dakle ministre tragično kasnite. Postavlja se vrlo jednostavno pitanje a zašto je tome tako. Svi znamo da je uvođenje poreznog broja jedan od najjačih instrumenata borbe protiv korupcije. Pa ja sada vama postavljam jedno sasvim logično pitanje. Je li posrijedi samo vaš potpuni nemar prema poslu koji obavljate da kasnite godinu i pol dana, ili i vama i ovoj Vladi savršeno odgovara stanje korupcije pa zato s donošenjem tog zakona kasnite najviše što možete? Hvala. Gospodin ministar Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. S obzirom na vrlo važan projekat ja sam očekivao da ću sa ove lijeve strane sabornice dobiti podršku za ovaj projekat koji je ova Vlada imala po prvi put hrabrosti uputiti ovako nešto u proceduru. Druga stvar, da je to samo kao što ste vi rekli porezni broj a to nije porezni broj nego obvezni identifikacijski broj u kojem sudjeluju sva tijela državne uprave. Taj zakon iziskuje niz promjena, niz usklađivanja kod svih državnih institucija a da ne govorim tehnološku pripremi i ako se ne izvrši informatizacija državne uprave onda je praktički primjena ovoga zakona nemoguća. Ovaj zakon ne kasni, ovaj zakon se donosi na vrijeme, terminski je predviđeno da će 1.1.2009. stupiti na snagu. Mi smo u proteklih godinu i pol dana prije svega zbog hrvatskih građana i zbog hrvatskih poduzetnika sa svim institucijama, sa svim nevladinim organizacijama raspravljali kako bi taj zakon trebao izgledati, kako bi se on trebao implementirati, na kraju krajeva, da postigne dva osnovna cilja: da se uvede reda u porezni sustav, da se spriječi korupcija. A s druge strane, da to s ničim ne optereti hrvatske građane i hrvatske poduzetnike. I morate se složiti ako u tom procesu sudjeluje preko 30 državnih tijela, da je to onda izuzetno zahtjevan, izuzetno obiman posao. Mi smo taj zakon imali pripremljeni već prošle godine, negdje u ljeto. Međutim, s obzirom na važnost tog zakona, s obzirom da je ova Vlada prva Vlada koja je imala političke hrabrosti da donese takav zakon odustali smo od predlaganja tog zakona dva mjeseca pred izbora. Iz jednog prostog razloga, što jedan ovakav zakon koji će sigurno uvesti reda u državu i tu neće više moći omogućiti nekim pojedincima da bez argumenata prozivaju nekoga da si opet netko uzme za pravo da omalovaži taj zakon i da ga proglasi nekakvim predizbornim zakonom. Zato, kolega Staziću, i od vas i od vaših kolega iz SDP-a, očekujem kada se taj zakon, zapravo nadam se, kada se taj zakon nađe u saborskoj proceduri da ćemo ga svi podržati. Jer na kraju zakona, ako svi hrvatskoj javnosti govorimo da nam je cilj zavesti reda u državu, da nam je cilj borba protiv korupcije, onda ne vidim razloga zašto svi zajedno ne bi podržali taj zakon. Ili da si možda postavim pitanje da li je, kod nekih se pojavila opasnost i strah od donošenja toga zakona pa ga žele obezvrijediti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Vi ministre, kucate na otvorena vrata. Vi podršku sa ove strane za taj zakon imate. Imali ste i 2006. godine, ali nemate podršku za tragično kašnjenje u donošenju toga zakona. Vama treba godinu i pol dana da donesete zakon koji je najjači instrument u borbi protiv korupcije i zato vas prozivamo. Jer godinu i pol dana vama paše stanje korupcije i otežete sa donošenjem toga zakona. Ali nije to samo ovaj Zakon o poreznom broju, pa vi tragično kasnite i u drugim stvarima. Vi ste trebali u prvom kvartalu po planu ove Vlade predložiti šest zakonskih prijedloga o usklađivanju sa Europskom unijom, predložili ste ih dva. Prema tome, ja ne znam, ja ne znam, možda je

Dobro, možda je vama svejedno što građani o tome misle. Ja se jedino čudim da se vi ne bojite čak ni Janke Matković. **Bebić, Luka se, nemojmo širiti temu, koncentrirajmo se na pitanja i odgovore, molim vas, predlažem da kada zastupnici postavljaju pitanja, da skrate obraćanje, ne treba zahvaljivati predsjedniku Sabora što je dao riječ nekomu komu ta riječ pripada. Prema tome, niti nabrajati titule i slično. Obratite se onomu od koga tražite pitanje, biti će racionalno, biti će skraćeno vrijeme i biti ćemo svi zadovoljni, a i nemojmo tumačiti volju naroda jer nitko nema na to ekskluzivno pravo. Na redu je gospodin zastupnik Frano matušić, izvolite. svoje pitanje upućujem ministru vanjskih poslova gospodinu Jandrokoviću. Gospodine Jandroković, kako ocjenjujete susrete sa dužnosnicima Europskih zemalja s kojima ste se nedavno susreli u Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Njemačkoj, te kako ocjenjujete susrete sa predstavnicima Europske komisije Europskog parlamenta? Zanima me, a vjerujem i hrvatsku javnost, koja su vam stajališta prenijeli vaši sugovornici, posebice u odnosu na napredak, Republike Hrvatske i na mogući brzi dovršetak pregovora sa Europskom izvolite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Poštovani gospodine zastupniče, činjenica je, radilo se o jednoj vrlo uspješnoj turneji čije poruke želim podijeliti ovdje s vama i moram reći i odmah na početku naglasiti da tijekom svih susreta, bilo onih u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji ili tijekom bilateralnih susreta s ministrima vanjskih poslova Nizozemske, Njemačke, Francuske, postoji snažna potpora Republike Hrvatske, na našem putu ka Europskoj uniji i NATO-u, ali isto tako postoji i jedno povećanje očekivanja od uloge koju Hrvatska treba imati na prostoru Jugoistočne Europe. Poruka, koju smo dobili od povjerenika Olia Reina, koja je ključna, ali možda nedovoljno dobro prepoznata i od hrvatske javnosti je ta, da ukoliko Hrvatska do 6. mjeseca ispuni sve ono što smo najavili, dakle, u potpunosti ispunimo sva mjerila za otvaranje poglavlja i spremimo sve pregovaračke pozicije u svim pregovaračkim poglavljima možemo očekivati da na jesen dobijemo mapu puta za završetak pregovora Republike Hrvatske u ulasku u početka jeseni ili kraja ljeta 2009. godine. Dakle to je ključna poruka, ako Hrvatska u idućih dva mjeseca uspješno ispuni ono što je najavila i za što postoji i politička spremnost i vjerojatnost da ćemo to učiniti postoje vrlo realni izgledi da dobijemo puta za završetak pregovora. I da ti pregovori zaista i budu dovršeni do početka jeseni 2009. godine. Osim Europske unije, jasno razgovarali smo i o ulasku Republike Hrvatske u NATO savez, dobili smo vrlo jasne čestitke, pohvale hrvatskoj Vladi za ono što je učinjeno. učinjeno. Zamolili smo naše kolege da proces ratifikacije u parlamentima zemalja članica NATO-a bude što brži. Kako bismo do proljeća 2009. godine mogli postati punopravnom članicom i NATO saveza. Nadalje, razgovaralo se o ulozi Republike Hrvatske kao ne stalne članice Vijeća sigurnosti. Od svih sugovornika dobio sam pohvale za dosadašnji rad naše misije u New Yorku, ali isto tako i politike koju vodimo, sposobnosti koordiniranja svih aktivnosti sa zemljama članicama Tako da je to jedna dodana vrijednost našoj vanjskoj politici i našem međunarodnom ugledu i poziciji koju imamo. Što se tiče regije, kao što sam rekao na početku, od Hrvatske se očekuje jedan pojačani angažman u stabilizaciji stanja na prostoru jugoistoka Europe, Hrvatska je zemlja koja je prepoznata kao model, kao regionalni leader i to je obaveza, to je jedna ocjena koja nas obvezuje da u idućem razdoblju pomognemo svim onim zemljama koje imaju ambicije postati članicama Europske unije i NATO-a i smatram da ćemo u tome i uspjeti. I zadnji element kojeg bih želio naglasiti je sve veći interes naših međunarodnih partnera, zemalja članica Europske unije za pojačanu gospodarsku suradnju sa Republikom Hrvatskom, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, u NATO, u prvome redu dakle, u NATO, raste i interes stranih investitora za ulaganje u Republiku Hrvatsku. Od nas se naravno očekuje da pripremimo što bolju atmosferu, što bolje ozračje za njihova ulaganja, pravnu sigurnost, na tome radimo. Poznato je koje su sve mjere od strane Vlade provedene da se to i dogodi tako da jedna završna ocjena ovog mog putovanja može biti ta da imamo snažnu potporu za ulazak u Europsku uniju, u NATO, da se očekuje naš pojačani angažman na prostoru jugoistočne Europe, da je naša međunarodna pozicija bolja nego što je bila ikad što bi na kraju trebalo uroditi i povećanim brojem stranih ulaganja, a time i povećanjem životnog standarda i većeg zapošljavanja naših građana.

Moje pitanje bilo bi vezano za područje Primorsko-goranske županije, odnosno mi smo danas svjedoci da je Gorski kotar od Ravne gore do Tuhobića gradilište i izražavam zadovoljstvo da se po cijeloj dionici te ceste se izvršavaju radovi. Isto tako, u ovom dijelu da je započeta gradnja riječke zaobilaznice gdje je ministar Kalmeta, bio sam svjedok potpisivanja tog ugovora. No, moje je pitanje za ministra Kalmetu vezano je za ovaj dio dionice od Svetog Kuzma Hvala. Gospodin ministar možda Kalmeta. Izvolite.

duga 8,4 km ali je vrlo zahtjevna jer je oko 30% te dionice se nalazi u objektima i stoga je i relativno skupa, negdje oko 850 milijuna kuna. Kad je u pitanju ta dionica moram kazati da je proveden i javni natječaj, da je izabran izvođač radova i da je to sve skupa poslano na suglasnost Europskoj banci za obnovu i razvitak s obzirom da Europska banka za obnovu i razvitak sufinancira taj projekt sa 40 milijuna eura. Čim se dobije ta suglasnost od te Europske banke za obnovu i razvoj počet će radovi na toj dionici. Mi očekujemo da će to svakako biti prije ljeta i da će završetak izgradnje te posljednje dionice riječke zaobilaznice biti gotov kao što je planirano u 2009. godini. Mi već kad govorimo o tom riječkom čvorištu moram kazati da će do kraja godine biti gotova i cesta D-404 koja povezuje riječku luku sa istočnim izlazom iz Rijeke, a u slijedećem četverogodišnjem planu koji će biti na Vladi negdje na jesen svakako ćemo uvrstiti i novu zaobilaznicu Rijeke kao i spoj autoceste od žute lokve do Rijeke. Evo, vraćam se na ovo pitanje. Završetkom te posljednje dionice bit će onda u kompletu gotova ova zaobilaznica Rijeke koja je bila vrlo teška, građevinski vrlo zahtjevna, ali evo bit će dogodine i završena. Hvala. Gospodin zastupnik Anton Mance. Izvolite. ovakav rok je zaista prihvatljiv i ja se zahvaljujem ministarstvu na angažiranju i da se riješe ti papiri i da se može izabrati izvođač. Zadovoljan sam odgovorom. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Vedran Rožić. Izvolite. Moje pitanje je upućeno gospodinu Damiru Bajsu ministru turizma. Poštovani gospodine ministre, razvidno je koliko Vlada Republike Hrvatske pridaje važnosti turizmu kao jednom od najvažnijih pokretača razvoja hrvatskog gospodarstva. Te se mjere očituju kroz potpore koje Vlada daje izravno malim poduzetnima u turizmu tako i kroz pomoć cijelom sustavu turizma. Pored toga što je cilj da se nastavi razvojni skok hrvatskog turizma, te da se još jasnije izradi, predstavi i zaštiti prepoznatljiva i jedinstvena slika Hrvatske kao turističke destinacije što dakako predviđa program ministarstva za 2008. godinu. Poštovani gospodine ministre, na čemu se temelji novi razvojni iskorak u turizmu i imate li podatke o investiranjima koja će biti realizirana u ovoj turističkoj godini. Hvala. Gospodin ministar Damir Bajs. Izvolite. **Bajs, Damir (HSS)** Gospodine predsjedniče, štovani zastupniče. Reći ću da se moram složiti sa vama. Hrvatski turizam je iznimno bitan u hrvatskom gospodarstvu. On je u uzletu, ali treba novi razvojni skok. Ono što treba napomenuti da mi ovog trenutka imamo mogućnosti da one stvari koje mislimo da treba poboljšati, a to je pitanje produženja turističke sezone i popunjenosti turističkih kapaciteta možemo sa mjerama Vlade i ovog resornog ministarstva naravno poboljšati. Za to će trebati izvjesno vrijeme, međutim mi želimo kroz investicije u hrvatski turizam kroz podizanje kvalitete u turističkom sektoru kroz rješavanje pitanja ja bih rekao djelatnika i boljeg osposobljavanja djelatnika u turizmu dići na jedan novi nivo, a ne treba zaboraviti ni “bron field“ i “green field“ investicije. Ono što bih napomenuo da će dobar dio tih mjera krenuti već ove godine, jer u stare programe kao što je potrebno za uspjeh imamo i nove programe posebice vezane uz obrazovanje. Međutim, napomenuo bih da naravno uz to što želimo jedna koordiniran, kontroliran i suportiran turizam moramo raditi i na dokumentima. Evo, baš jučer smo imali prvi sastanak radne skupine koja će raditi na dubinskoj analizi turizma, nečemu što je evo naznačio još prošle godine da treba napraviti i mi smo odmah krenuli isto s novim partnerima, a to su socijalni partneri, to su strukovne udruge, to su oni koji rade u turizmu. Pokušat ćemo napraviti neko ja bih rekao snimanje stanja u turizmu, ali i prijedloge za povećanje konkurentnosti hrvatskog turizma. Konkretno, mi imamo i podatke i tu bih napomenuo ono što je vrlo interesantno. Naime, za ovu godinu se predmijeva da će po anketi koju smo imali među poduzetnicima biti investirano negdje 7,1 milijardu kuna u hrvatski turizam, od čega najviše u dizanju potpuno novih kapaciteta kada govorimo o dizanju kvalitete. To je posebno bitno, ali i u rekonstrukciji starih, dakle kapaciteta i dizanju na viši nivo. Dobar dio će uložiti županije i turističke zajednice. Ne treba zaboraviti da će država kroz komunalnu infrastrukturu, kroz niz velikih projekata posebice u cestogradnji i ove godine uložiti preko 6 milijardi kuna. Ono što bih podcrtao jeste da je prošlogodišnja anketa naglasila da će biti u naredne četiri godine investirano oko 14 milijardi kuna što se tiče privatnog sektora ponajviše. Međutim, kada se zbroji prošla i ova godina onda ispada da to četverogodišnje predviđanje će biti zapravo izvršeno samo u dvije godine. To znači da imamo jedan ubrzani investicijski ciklus i vjerujemo radi niza mjera koje je i ova Vlada provela, posebice radi prostornih planova i omogućavanja jednog razumnog skoka i uvjeren sam da ćemo tako i nastaviti. Mislim da je to najbolji ja bih rekao ilustracija tog razvojnog skoka u turizmu.

u njegovom radu, iako je na početku bilo malo ovako da ministar nije s mora pa da o turizmu, da će se malo teže snaći u turizmu. Međutim vidimo da vuče prave korake i želimo mu puno uspjeha. Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. **Pejčinović Burić, Marija (HDZ)** Hvala lijepo. Moje pitanje upućujem ministrici pravosuđa, gospođi Ani Lovrin. Naime, Poglavlje pregovora XXIII. pravosuđe i temeljna ljudska prava, spada u ona poglavlja koja potpadaju pod ispunjavanje tzv. političkih kriterija koji se opet u klubovima koji se bave pristupanjem Europskom unijom, smatraju onim bez kojih jedna država ne može ući u Europsku uniju. Moje pitanje gospođo ministrice bi bilo obzirom da smo kao jedno od zadnjih poglavlja dobili mjerila za otvaranje ovog poglavlja krajem prosinca prošle godine i da u tom poglavlju imamo šest vrlo obimnih mjerila kako napredujete u ispunjavanju ovih mjerila obzirom na plan koji smo prema europskim institucijama uputili, a to je da do ljeta ove godine zapravo ispunimo sve uvjete za otvaranjem poglavlja. Obzirom da za ovo područje postoji veliki interes i hrvatske javnosti molim vas da date informaciju

evo ja ću sa izuzetnim zadovoljstvom informirati hrvatsku Vladu u našim poslovima oko ispunjavanja mjerila za otvaranje, ali dozvolite da iskoristim ovu prigodu da kažem i to da je ovo pitanje reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije i izuzetno važno unutar političko pitanje, prije svega jer hrvatska Vlada je ulagala i ulaže dodatne napore da bi hrvatsko sudstvo i hrvatsko pravosuđe u cjelini bilo učinkovito, efikasno, profesionalno i nezavisno i stoga hrvatska Vlada ulaže napore da se stvori zakonodavni pravni okvir i institucionalni okvir kako za reformu pravosuđa tako i za osiguranje suzbijanja korupcije. Što se tiče dinamike pregovora kao što je poznato u Poglavlju XXIII. pravosuđe i temeljna prava, Hrvatska je dobila tri mjerila za otvaranje, tri glavna mjerila, a to je revidirani akcijski plan za reformu pravosuđa, revidirani Nacionalni program borbe protiv korupcije i usvajanje planova za potpunu provedbu Ustavnog zakona o prvima nacionalnih manjina i Akcijski plan Što se tiče dinamike u odnosu na prvo mjerila, a to je revidirani akcijski plan strategije reforme pravosuđa, on je upućen, pravi nacrt je upućen u Bruxelles u Europsku komisiju 28. ožujka i upravo su u tijeku neformalne konzultacije da bi se on do kraja utvrdio konačan tekst radi ocjene i verifikacije od strane Europske komisije. Moram reći da su tim akcijskim planom obuhvaćena cjelokupna reforma pravosuđa, da on ima 151 mjeru koja je usmjerena prije svega na glavne probleme pravosuđa, a to je smanjenje zaostataka i ubrzanje sudskih postupaka. Što se tiče drugoga mjerila, a to je nacrt strategije suzbijanja korupcije, ono je upućeno 17. travnja prema Europskoj komisiji i u tijeku su također neformalne konzultacije, a revidirani akcijski plan uz tu strategiju je u fazi izrade i početkom drugog tjedna će biti upućen u Europsku komisiju. I što se tiče trećega mjerila, a to je Akcijski plan pune implementacije Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i akcijski plan povratka. Plan povratka je već u Europskoj komisiji, a Akcijski plan za provedbu ustavnoga zakona je u izradi i tijekom ovog tjedna će biti upućen Na kraju želim reći još nešto. Da usprkos paušalnim negativističkim ocjenama o kašnjenju hrvatske Vlade u predlaganju zakona kojima se hrvatsko zakonodavstvo sa pravnim stečevinama Europske unije, moram reći da samo u dijelu koji je u nadleštvu Ministarstva pravosuđa smo potpuno u skladu sa rokovima i da su prema Hrvatskom saboru upućena planirana četiri zakona prema nacionalnom programu, a da su planirana za drugi kvartal, dakle do kraja 6. mjeseca, šest zakona plus tri, odnosno četiri zakona o potvrđivanju međunarodnih međunarodnih konvencija. Stoga evo samo zaključna rečenica. Sukladno planu hrvatske Vlade do kraja 6. mjeseca će biti upućena u cijelosti mjerila za otvaranje pregovora u Poglavlju

Ovo što smo od vas čuli sada daje zapravo punu vjeru u to da će ova politička potpora koju imamo od strane država članica Europske unije i institucija o kojima je upravo govorio ministar vanjskih poslova, zapravo imati punu potporu s naše strane u tome da ćemo mi napraviti svoj dio zadaće. Ja bih zahvalila vama i vašim suradnicima koji na tome rade i još jednom željela podcrtati da se radi o velikom poslu, da se radi o tzv. horizontalnoj reformi koja će svakako prije svega uroditi plodom i donijeti dobrobit svim našim hrvatskim građanima, a eto radi se i o nečemu što je politički kriterij za ulazak u Europsku uniju. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je gospodin zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. Gospodine predsjedniče pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade, Polančecu. Neposredno prije parlamentarnih izbora 2007. godine Vlada je ponudila građanima otkup dionica HT-a. Vlada je novcima tih istih građana plaćala televizijske spotove i popularizirala kupnju dionica. Namjerno se stvarala euforija, pričalo se o lakoj zaradi, zaradi bez rada, štoviše stvaranje … /Ne razumije se./ … Građani umjesto da su upozoravani na rizik koji takva ulaganja nosi, poticani su čak na uzimanje kredita za kupovanje dionica. O prodaji dionica, točnije predizbornoj rasprodaji imovine svih građana ove zemlje ispod realne cijene da ne govorim. Svjesno ili ne ugrožavala se budućnost hrvatskih građana za korist izbora. Za krizu burze i pad vrijednosti dionica krajem 2007. godine, a neposredno prije izbora, premijer je okrivio SDP i naš prijedlog za uvođenje poreza na bogate, poreza na kapitalnu dobit. Premijer je tada rekao citiram: "Pad cijena dionica može biti uzrokovan neodgovornim izjavama nekih političara." Moje pitanje glasi. Vrijednog hrvatskog tržišta kapitala pala je posljednjih mjeseci za više od 60 milijardi kuna. Dionice HT-a su gotovo na razini cijene za koju su ih i građani kupovali prošle jeseni, a nema Zakona o porezu na kapitalnu dobit. Tko je sad kriv gospodine ministre? **Bebić, Luka (HDZ)** Gospodin potpredsjednik Damir Polančec. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine saborski zastupniče, ja bih volio da ste vi malo pažljivije i bolje gledali i promatrali i analizirali spotove koji su se vrtili neposredno prije inicijalne ponude HT-a, kao i prije inicijalne javne ponude INA-e. onda biste vidjeli da su to bili prije svega edukativni spotovi u kojima smo pozivali građane Republike Hrvatske da shvate da je ulazak u dioničarstvo, ulazak u kupnju dionica rizičan posao. Nikoga nismo pozivali da kupuje dionice, nego smo educirali građane na koji način mogu kupiti dionice, koje koristi to sobom nose, ali i koje rizike, neprestano naglašavajući, koje rizike to sa sobom nosi. Te spotove nismo plaćali iz prihoda ostvarenih prodajom dionica HT-a. Dapače, iz prihoda ostvarenim prodajom dionica HT-a vratili smo dug hrvatskim umirovljenicima, to vas molim da još jedanput svi skupa dobro shvatimo, što je bila i naša naravno obveza utemeljena na odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske. Što se pak tiče recentnih događanja na tržištu kapitala. oni su posljedica prije svega globalnih kretanja. Prije svega financijske krize na američkom tržištu uzrokovane tzv. neadekvatnim odnosno rizičnim drugorazrednih, hipotekarnim kreditima temeljem kojih su mnoge američke banke otpisale velike svoje plasmane što je dovelo između ostalog do rasta kamatnih stopa, a onda posljedično do izlaska mnogih investitora iz dionica. Do pada tržišta kapitala nije došlo u Republici Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. I vjerujte da postoje velike burze kao npr. Šangajska burza gdje je doživljen daleko veći pad nego je to pad na hrvatskom tržištu kapitala. Usput budi rečeno kad već govorimo o padu, zaradi ili nezaradi. Ni jedan hrvatski građanin, ni jedan institucionalni investitor koji je kupio dionice INA-e ili dionice HT-a, do dana današnjega nije izgubio gospodine Dragovan, i na to vas također upozoravam, nego su svi zaradili na tom procesu. Što se pak tiče vaše tvrdnje da smo poticali između ostalog, da je posljedica da su mnogi kupovali dionice iz kredita, moram vam reći da je svega odnosno manje od 17% realiziranih transakcija kada govorimo o udjelu u kojem su sudjelovali hrvatski građani, realiziran iz kredita. Sve ostalo, dakle 83% dionica kupljeno je iz ušteđevine hrvatskih građana, a nikako ih kredita. To su vam točne informacije i to su vam točni podaci, kao što su točni i podaci da se tržište kapitala u Hrvatskoj u zadnjih tjedan dana oporavlja, da su indeksi ponovo u pozitivi. I to je istina. Ja i dalje vjerujem u budućnost hrvatskog tržišta kapitala koje bi definitivno bilo danas u kudikamo goroj situaciji da je kojim slučajem došlo do realizacije tzv. poreza na kapitalnu dobit za kojeg usput budi rečeno nikada niste dali suvislo pojašnjenja niti pojasnili koje koristi bi se uvođenjem jednog takvog zakona mogle mogle dogoditi na hrvatskom tržištu za hrvatske građane, za hrvatske tvrtke. To vam je kratka ekspertiza stanja na tržištu kapitala, to je odgovor na vaše pitanje. I još jedanput. Mi smo educirali hrvatske građane govoreći im u svakom trenutku koji su rizici od ulaska u dioničarstvo i kupnju dionica. I ni jedan investitor koji je kupio dionice HT-a i INA-e, do dana današnjega nije izgubio, a ja vjerujem da i neće. A da je naravno uveden ovaj vaš famozni Zakon o porezu na kapitalnu dobit, onda bi se naravno gubitak dogodio. A pitam vas sada, da se slučajno taj porez i uveo kako bismo sada primijenili porez na kapitalnu dobit kada tržište pada. Da li to znači da bismo sada trebali onima koji su izgubili plaćati? Hvala vam lijepa. Gospodine zastupnik Igor Dragovan. Izvolite. **Dragovan, Igor (SDP)** Poštovani gospodine ministre! Ovdje ste da odgovarate na pitanja, a ne da pitate. Svi mi znamo da cijene dionica mogu rasti i padati i da je to rulet i da nema zarade preko noći. Odgovorna Vlada koja brine o građanima bi im to i rekla. Neodgovorne Vlade i neodgovorni premijeri to ne čine. Oni uvijek nalaze krivce u drugima. Hvala lijepa. Idemo dalje. Na redu je gospodin zastupnik Antun Korušec. Izvolite. Hvala lijepa. Moje pitanje je upućeno ministru obrane gospodinu Branku Vukeliću. Gospodine ministre! Kao što znate važećom Odlukom o ustanovljenju medalja za sudjelovanje u vojnoredarstvenim operacijama i u iznimnim pothvatima uvedene su medalje "Bljesak", "Ljeto '95.", "Oluja" i Medalja za iznimne pothvate. Moje pitanje koje će bit u formi prijedloga gospodine ministre, je upućeno vama sa zamolbom da u okviru svojih zakonskih ovlasti pokrene aktivnosti za ustanovljenje medalje "Bilogora", "Papuk", "Psunj'91." koja bi se mogla dodijeliti pripadnicima djelatnog i pričuvnog sastava vojnih i redarstvenih snaga Republike Hrvatske za sudjelovanje u operacijama oslobađanja Bilogore, Papuka i Psunja tijekom mjeseca listopada do prosinca '91. godine. Ove operacije oslobađanja Bilogore, Papuka i Psunja, reći ću razloge zašto to vas molim da pokrenete aktivnosti, koje su vođene pod imenima "Papuk '91.", "Orkan '91." i "Otkos 10" oslobodile su ukupno 2 tisuće teritorija. Dakle, četiri puta više nego u operaciji "Bljesak". Drugi razlog zbog kojeg ovo predlažem je taj što su to prve uspješno provedene operacije oslobađanja zauzetog teritorija Hrvatske u Domovinskom ratu. Treći daljnji razlog je taj što su operacije oslobađanja zapadne Slavonije i to od Save do Drave prvi put precizno vojno planirane i planski provedene i time su postale preteća kasnijih velikih oslobodilačkih operacija Hrvatske vojske. Daljnji izuzetno važan razlog je taj što je značenje ovih operacija za obranu Hrvatske izuzetno značajno, jer bez promjene odnosa snaga na prostoru zapadne Slavonije, daljnji tijek ili razvoj tijeka ratnih djelovanja bio bi veoma upitan. Moram napomenuti da do da do ovih operacija se Hrvatska vojska uglavnom samo povlačila. Evo, u ime brojnih braniteljskih udruga sa tog teritorija u svoje ime ja vas molim gospodine ministre da podržite ovaj prijedlog i zaista pokrenete aktivnosti za ustanovljenje predložene medalje. Hvala vam lijepa. Poštovani saborski zastupniče, prije svega želim reći dakle da za ovu inicijativu znam već ovih par mjeseci koliko sam ministar obrane jer mi to moj kolega ministar Jandroković već spominjao. Osobno podržavam inicijativu. Trebam samo ovdje podsjetiti sve nas zajedno da postoje dva zakona koja reguliraju priznanja i medalje, i da je to Zakon o službi u oružanim snagama i Zakon o odlikovanjima i priznanjima i da je ovaj Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske u zadnjoj promjeni koju je doživio u Hrvatskom ima i članak 4a. koji na neki način štiti dignitet Domovinskog rata i posebno govori o medaljama i priznanjima, odlikovanjima vezanim za Domovinski rat. Po ovome što sada izgleda vjerojatno je potrebno i mijenjati sam zakon ali evo vašu inicijativu i inicijativu svih branitelja podržavam i mi ćemo pokrenuti postupak da se kroz raspravu, kroz jasno usuglašavanje sa svim nadležnim tijelima dođe do zakonske osnove da bi se takva medalja mogla i dodjeljivati. Hvala. Gospodin zastupnik Antun Korušec. Izvolite. **Korušec, Antun (HSLS)** Zadovoljan sam gospodine ministre odgovorom. Hvala vam zaista u ime brojne braniteljske populacije. Ja vam se zahvaljujem. Ja sam samo i tražio da se zaista pokrene inicijativa, razlozi su brojni i znam da to nije pitanje jednog dana, da to traži vrijeme ali ovaj moj prijedlog zaista i branitelji zaista zaslužuju da i na ovom prostoru se ustanovi medalja Bilogora-Papuk-Psunj 1991. godine. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Hvala. Svoje pitanje sam htjela uputiti gospođi Kosor, no budući da je ona očigledno imala drugog posla ja bih molila gospodina Polančeca da mi odgovori na pitanje. Naime, standard građana se urušava iz dana u dan i to je definitivno činjenica koju nema smisla uljepšavati i poricati da nije tako. Famozna mjera vraćanja cijena kruhu, mlijeku i ulju na razinu prije poskupljenja pomogla je vjerojatno u pranju nečiste savjesti ove Vlade a nažalost nikome od hrvatskih građana. Poskupio je naime i dodatno poskupljuje iz dana u dan čitav niz drugih proizvoda a najavljena su još i nova poskupljenja hrane. Što je na to sve radila Vlada? Osnovala je povjerenstvo, Povjerenstvo za hranu, Povjerenstvo za energiju, onda ono smiješno Povjerenstvo za cijene. U svakom slučaju, ništa bitno. Što je povjerenstvo donijelo? Stratešku odluku sastat ćemo se, kad su bili na sastanku u siječnju "sastat ćemo se u ožujku". Šta imamo od toga? Ništa. No, povjerenstvom se definitivno ni ne rješava problem nego se problem rješava jednom mudrom makro-ekonomskom politikom koju ova Vlada očigledno nema. Moje pitanje glasi hoće li u svom prepoznatljivom stilu se sada osnovati novo povjerenstvo za praćenje onog Povjerenstva za cijene, ili mislite neke konkretne mjere poduzeti u smislu poboljšanja ekonomske situacije odnosno povećanja standarda građana u našoj zemlji? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Potpredsjednik Vlade gospodin Damir Polančec. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo saborska zastupnice, moram vas naravno demantirati i reći da vaše tvrdnje ne stoje. Dakle, duboko svjesni činjenice što se događa na globalnom tržištu, prije svega sa najvećim generatorima rasta cijena odnosno inflacije u svijetu pa tako i u Hrvatskoj. Još sredinom prošle godine hrvatska Vlada je odlučila reagirati, prije svega reagirati na rast cijena sirove nafte i naftnih derivata prije svega u području Mediterana s kojeg se mi najvećim djelom snabdijevamo. Tada smo uveli plivajuće trošarine. Zahvaljujući tome odrekli smo se iz državnog proračuna preko 170 milijuna kuna u korist hrvatskih građana i naravno hrvatskog gospodarstva. Hrvatsku je kao i najveći dio Europe ali i svijet pogodila velika elementarna nepogoda suša koja je dovela do toga da su porasle cijene prije svega žitarica, dakle osnovnih sirovina u prehrambenoj industriji što generira rast cijena hrane. Svjesni te činjenice u 12. mjesecu prošle godine iz državnog proračuna dakle izdvojili smo dodatnih 450 milijuna kuna za saniranje negativnih posljedica elementarnih nepogoda odnosno suše. Duboko svjesni da i to neće biti dovoljno pripremali smo se od prvog dana dakle imenovanja ove Vlade za vrijeme koje je pred nama svjesni činjenice da je guverner Hrvatske narodne banke najavio daleko veću odnosno reći ću dvostruko višu stopu inflacije u Hrvatskoj za ovu godinu od one realizirane u prošloj godini. Odlučili smo reagirati. Reagirali smo na način da smo zamrznuli cijenu energenata, dva osnovna energenta, prije svega cijenu električne energije za kako građane Republike Hrvatske tako i za kompletnu industriju, kompletno gospodarstvo. To je vjerujte najveća mjera pomoći daljnjem razvoju i rastu gospodarstva u Hrvatskoj. S druge strane, kad govorimo o plinu kao drugom vrlo značajnom energentu i tu smo reagirali. Reagirali smo na način da smo povisili cijenu plina samo za HEP i za kutinsku Petrokemiju dok smo za sve ostale potrošače u Hrvatskoj kako industrijske potrošače, velike potrošače tako i za građane zamrznuli cijenu plina dakle do ljeta ove godine. To je naravno imalo velikog utjecaja na stabilizaciju cijena i na niži rast potrošačkih cijena u Hrvatskoj nego što je to činjenica u drugim zemljama centralne i istočne Europe. I na kraju dolazimo do povjerenstva. Dvije smo stvari postigli dakle kroz smanjenje cijena kruha, mlijeka i ulja. S jedne strane naravno smanjili smo cijene ta tri osnovna prehrambena artikla a s druge strane poslali smo vrlo snažnu poruku, poruku svima koji su se u tom trenutku spremali na povećanje cijena da monitoriramo kretanje cijena, opravdanost njihovih zahtjeva za podizanje. I vjerujte da smo mnoge obeshrabrili da u mutnom love i da u tom trenutku podižu cijene. Rezultat toga vama za informaciju a vjerujem da niste sve ovo znali što sam sada ispričao jer ste se bavili više osječkim temama nego ovim na nacionalnoj razini odgovor vama dakle je u slijedećem. Cijene u Hrvatskoj odnosno inflacija u Hrvatskoj za prvi kvartal ove godine, posebice dakle za treći mjesec su daleko niže od na primjer inflacije u Mađarskoj, Latviji, zemljama pribaltika, ukupno deset zemalja centralne Europe koje su danas u Europskoj uniji i imaju višu stopu inflacije nego Hrvatska. Kad govorimo o nekim drugim pokazateljima uspješnosti ili neuspješnosti. Vama za informaciju, nastavlja se trend smanjenja nezaposlenosti i Hrvatska u ovom trenutku ponovo bilježi najniže stope nezaposlenosti. Dakle, mi smo na dobrom putu pa i povjerenstva naravno služe svojoj svrsi i daju odgovore na najdelikatnija pitanja. Ova Vlada to zna i činit će to i u buduće. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Biljana Borzan, izvolite. Zahvaljujem se, ali naravno nisam zadovoljna na odgovoru, vama su krivi svi drugi, osim hrvatske Vlade. Baš dobro što ste spomenuli sušu, jer žalosno je da mi svake godine moramo moliti Boga da se ne dogodi nekakva elementarna nepogoda, a znamo da navodnjavanje, odvodnja, da su to stvari u koje Vlada treba ulagati kako se ne bi upravo dogodila ta velika šteta u kojoj onda morate davati novce. Zadovoljna sam utoliko što niste okrivili SDP i našu gospodarsku politiku za ono što vi radite loše.

stavljam vama jedno velikogoričko pitanje. Naime poglavarstvo Velike Gorice je na medijima, konferenciji za štampu iznijelo optužbu na račun Ministarstva kulture zbog kašnjenja radova na autocesti Zagreb-Velika Gorica-Sisak i to na dijelu Gradići, Donja Lomnica i optužilo je Ministarstvo da je krivo za to. Razlog je navela da kasni sa arheološkom istraživanju tog područja, odnosno da je kasno donijeto rješenje o tim radovima. Gospodine ministre da li je to istina? I hoćete li biti ljubazni pa nam reći gdje će biti dostavljeni eksponati, odnosno predmeti koji će biti nađeni na toj lokaciji. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Božo Biškupić, ministar kulture. Izvolite. **Biškupić, Božo To je netočno gospodine zastupniče! Takva tvrdnja je rezultat ili neinformiranosti ili totalnog nepoznavanja problema ili možda nešto drugo. Arheolozi rade svoj posao vrlo savjesno, to nije speći vruče žemlje i to ide preko noći. Arheolozi na svim prometnicama i na svim drugim infrastrukturnim projektima u Hrvatskoj rade i zbog njih nije zaostao niti jedan projekt. Pa tako ni ovaj projekt autoceste Zagreb-Sisak. Činjenica je, a mnogi od vas to i znaju, to je ustvari dobrim dijelom stara cesta Petovje-Siscia, rimska cesta koja čak i Zagrebom dijelom prolazi ovdje kroz Kustošiju i jednim dijelom i Petrinjsku ulicu gdje je to i obilježeno. I naravno da se, na toj cesti će se naći brojni arheološki nalazi. Ali ovdje je jedan drugi problem. Velika Gorica, naša turopoljska prijestolnica, izgleda prerasla, na svu sreću, u jedan veliki hrvatski grad, ali je ostala i dalje turopoljska prijestolnica kada je riječ o muzejima i uopće o kulturi. Ona ima jedan mali muzej u koji stanje nekoliko turopoljskih škrinji i nošnji, jedan stol i par stolica, ali nažalost, nisu svjesni da će sada brojni arheološki nalazi iz ovog lokaliteta koji ste vi spomenula, a i drugih lokaliteta u ovom dijelu, jer je to vrlo, vrlo bogato, tu je područja …/Govornik se ne razumije./… Čitarjevo u blizini i taj je vrlo bogati lokalitet, brojne vile rustike koje će se još naići i naći ovim dijelom, stvoriti mnoštvo arheološke građe koje treba negdje smjestiti. Velika Gorica je morala već sa time računati i naravno graditi jedan primjereni muzej, jer u onaj mali muzej turopoljskog tipa, ako tako mogu reći, koji je vrlo lijepi u jednoj povijesnoj zgradi ali nema prostora. Arheolozi rade na ovom nalazištu koji ste vi spomenuli između Gradića i Lomnice već od, od kasne jeseni 2006. godine i zbog nas i zbog arheologa neće biti nikakvih zastoja. Ja sam vrlo zadovoljan vašim odgovorom ali htio bih nadopuniti, što se tiče Gradića, ne znam, to je svima poznato da je naš gradonačelnik vježbao oranje i duboku brazdu prošlu jesen, pa možda je on poremetio gabarite te autoceste pa je došlo do zastoja, jer to nam rade već, upravo naše velikogoričko poglavarstvo intenzivno. Međutim, mi dobro znamo, ja i ministar Šuker da ćemo mi u tome pobijediti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Na redu je gospođa zastupnica Dragica Zgrebec, izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Gospodine predsjedniče, pitanje postavljam ministru Ivanu Šukeru. Ovih dana skupštine dioničara, naših tvrtki u Hrvatskoj donose odluke o godišnjem obračunu i o isplatama dividende. Po najavama u Hrvatskoj će se isplatiti 4 milijarde i 600 milijuna kuna dividenda i to upravo u onim tvrtkama gdje su veliki suvlasnici strane osobe, ili strane tvrtke. isplate ovog iznosa dividende, recimo bar dobiti milijardu i 400 milijuna kuna, deutche telekom milijardu i 200 milijuna kuna, Ericson u tom, u tu usporedbu daleko manje 176 milijuna kuna. Kada bi postojao Zakon o porezu na dohodak, koji se plaća na dividende koji ste ukinuli izmjenom poreza na dohodak 2004. godine u visini od 15%, kao što se to do tada obračunavalo, državni proračun i, odnosno lokalne jedinice dobile bi dodatnih 690 milijuna kuna. To su sredstva koja bi se mogla koristiti za sanaciju dijela troškova u zdravstvu, za socijalne namjene itd.. Pa vas pitam, kako objašnjavate hrvatskim građanima da oni na svaku kunu svoje plaće koju dobiju, ili mirovine, dakle, iznad onog osobnog odbitka moraju platiti porez, a da vlasnici kapitala koji temeljem kapitala dobivaju prihode, ne moraju platiti niti jedne lipe poreza? Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažena gospođo zastupnice, pa meni je prije svega drago da u Hrvatskoj ne postoji onaj termin više pozitivne nule. Ljudi ulažu svoja sredstva da bi nešto zaradila. I dakle, taj socijalističko-komunistički pristup gospodarstvu više ne postoji. To je jedna stvar. Druga stvar. Kada bi se pozabavili, analitički, koliki je bio prihod od poreza na dobit, kada je postojala obveza poreza na dohodak, plaćanje 15% poreza na dividendu, onda bi vidjeli da je on bio nekoliko puta manji nego što je danas prihod od poreza na dobit. Očigledno, taj porez na dividendu, koji se plaćao na isplatu dividende onima koji su to željeli napraviti je bio destimulirajući i tjerao je poduzetnike da tu dobit čupaju na neki drugi način. Dakle, u trenutku kada smo ukinuli porez na dividendu, nakon plaćenog 20% poreza na dobit vlasnici, dioničari na svojoj godišnjoj skupštini donose odluku o tome što će sa dividendom. Dakle, taj potez se pokazao ispravan. Možete vidjeti kolika je bila naplata poreza na dobit u 2003. godini, mislim da je bila negdje oko 4 milijarde, sada je preko 9 milijardi kuna. Druga stvar. Nije istina da netko plaća, netko ne plaća. Plaće zaposlenih u tvrtkama su trošak te tvrtke. Dakle, kada se taj trošak sa ostalim troškovima oduzme od prihoda uz sve one zakonske odredbe kako se dolazi do osnovice za oporezivanje na dobiti. Opet ste iznijeli jednu netočnu konstataciju. Nije istina da netko te novce uzme i radi sa njima da ne plati kunu poreza. Pa date 20% poreza na dobit. No isto tako, u predizbornoj kampanji vi ste izišli sa prijedlogom da uvedete porez na kapitalnu dobit. Vama su građani poslovni svijet u Hrvatskoj rekli jasno ne. Nama koji smo rekli da ne želimo uvesti porez na kapitalnu dobit, nego da na takav način želimo poticati ulaganje u Republici Hrvatskoj hrvatski građani su jasno rekli da. Pa da počnem od ovoga na kraju. Netočno je da su građani rekli ne. Građani su anketama, 70% građana se u anketama izjasnilo da želi da se uvede jedan takav porez. Ali reći ću vam jednu drugu stvar. Stoga što stranci neće platiti porez na dividendu u Hrvatskoj, ne činite im korist. Oni će platiti taj porez u svojoj matičnoj državi jer većina država u Europi plaća porez na kapitalnu dobit. Na šteti će biti hrvatski proračun, odnosno hrvatski građani koji neće ubrati ovaj prihod. A ove vaše ovako način kako objašnjavate da se na plaće plaća porez i prije toga i kroz porez na dobit to također nije točno. Čovjek koji dobije plaću ako zaradi iznad 1600 kuna mora platiti porez. Onaj tko će dobiti milijun kuna dobiti, odnosno prihoda iz dividende neće platiti niti jednu lipu poreza. Pa prema tome, nisu u ravnopravnom položaju ljudi koji žive od rada i ljudi ljudi koji žive od kapitala. gospodinu Božidaru Kalmeti. U posljednjih desetak godina u Hrvatskoj osjetno opada interes za pomorska zvanja. Naši brodari u zadnje vrijeme često ističu nedostatak časničkih zvanja. Poznato nam je da je negdje mislim do devedesetih godina pomorci su imali pravo na beneficirani radni staž. U razgovoru sa samim pomorcima često se ističe problem imajući saznjanju njihove uvjete rada, nezadovoljstvo, jedna velika želja da se ovaj problem riješi pogotovo ako imamo na umu pomorce starije životne dobi koji nisu u mogućnosti kvalitetno obnašati svakodnevne poslove, a isto tako često zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti produžiti i matrikulu a time i steći uvjete za svoju starosnu mirovinu. Moje pitanje glasi: Koje aktivnosti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzima ili će poduzeti da bi se omogućio ili propisao beneficirani radni staž za hrvatske pomorce? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin ministar Kalmeta. Izvolite. Da, pa uvođenje beneficiranog radnog staža za pomorce bio bi doista najbolji završetak jedne socijalne reforme koju smo mi počeli i s kojom će već od 1.1. već od 1.1. ove, dakle 2008. godine svi hrvatski pomorci su uvedeni u jedinstveni zdravstveni porezni i mirovinski sustav. Međutim, to pitanje nije jednostavno. To je pitanje kompleksno i mi o tome razmišljamo. Mi smo i formirali jednu radnu skupinu iz različitih područja koja će to sve skupa sagledati i jasno da je potrebno održati i jedne široke konzultacije kad su u pitanju, kad je u pitanju inače beneficirani radni staž za određena pitanja. Uključujemo tu svakako socijalne partnere, i Gospodarsko socijalno vijeće i nakon što to sve obavimo ćemo ovisno o tome kakvi budu rezultati svih tih konzultacija i razgovora u taj posao ili krenuti ili ne. Prema tome, gledamo dobro na to. Radimo na pripremama svega da se to i dogodi, a hoće li se i kad će se dogoditi kažem ovisi o tome kakvi će biti rezultati naših razgovora, konzultacija i dogovora i sa svim ostalim partnerima koji su bitni kod donošenja ovakvih odluka. **Bebić, Luka Zadovoljan sam sa odgovorom i zahvaljujem se gospodinu ministru Kalmeti i siguran sam da će ova Vlada iznaći rješenje i da će u skorije vrijeme uputiti ovom Saboru prijedlog izmjena i dopuna zakona na koji način bi se omogućilo hrvatskim pomorcima ponovo vraćanje beneficiranog radnog staža. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Ivanka Roksandić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade gospodinu Damiru Polančecu. Gospodine potpredsjedniče posebno mjesto u programu ove Vlade za ovo mandatno razdoblje ima malo i srednje poduzetništvo. Vlada će u spomenutom razdoblju provesti čitav niz mjera za poticaj malog i srednjeg poduzetništva a poglavito u politici potpora. Vjerujem da svi naši poduzetnici očekuju da nam odgovorite nakon donošenja i usvajanja programa poticaja malog i srednjeg poduzetništva koji, što donosi taj program, što on donosi prije svega našim poduzetnicima, a sukladno tome molim vas da mi odgovorite vezano je uz pitanje koje svakodnevno upućuju poduzetnici kad će se raspisati natječaj za bespovratne potpore u 2008. godini i u kojem iznosu će te potpore biti. Polančec. Izvolite. **Polančec, Damir (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem gospođi saborskoj zastupnici na ovom pitanju. Dakle, malo i srednje poduzetništvo, mala i srednja poduzeća u Republici Hrvatskoj kao i obrtnici se u posljednjih nekoliko godina dokazuju kao najžilaviji dio našeg gospodarstva i njihov značaj u ukupnom nacionalnom gospodarstvu Republike Hrvatske zapravo svake godine raste i jača. Dozvolite mi da iznesem nekoliko brojaka koje govore tome u prilog. Preko 99% ili 99,4% svih registriranih poduzetnika u Republici Hrvatskoj su zapravo iz kategorije malih i srednjih poduzetnika. Preko 65% svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u ovom trenutku su zaposleni u malim i srednjim tvrtkama. 44% ukupnog BDP-a Hrvatske kreiraju mala i srednja poduzeća. To su podaci koji dovoljno govore o snazi malih poduzeća u Hrvatskoj kao i podatak da je preko 40% direktnog izvoza Republike Hrvatske da ga ostvaruju upravo ta mala poduzeća. 895000 ljudi danas radi u malim i srednjim tvrtkama, odnosno hrvatski su obrtnici. Sve to je rezultat kontinuiranog rada, koji je imao za cilj naravno jačanje malih i srednjih poduzeća i njihovog značaja u nacionalnom gospodarstvu Republike Hrvatske. U posljednjih četiri godine primjenom Nacionalnog plana poticanja malih i srednjih poduzeća, došlo je do realizacije niza poticajnih programa. Jedan od najvažnijih i najznačajnijih poticajnih programa jest subvencioniranje kamate. Ukupno 4 milijarde 900 milijuna kuna kredita je plasirano u zadnje tri godine, četiri godine ispričavam se, malim i srednjim tvrtkama u kojima u kojima Ministarstvo gospodarstva sa jedinicama regionalne samouprave subvencionira kamatu tako da je kamata po tim kreditima za poduzetnike 2%. Preko 560 milijuna kuna je uloženo što u poduzetničku infrastrukturu prije svega dakle u opremanje poduzetničkih zona, što u tzv. bespovratne potpore. Mi smo na Vladi prošli tjedan prihvatili dakle i donijeli i usvojili Program poticanja malih i srednjih poduzeća za period od 2008. do 2013. godine. On je nakon toga razmotren i na GSV-u i moram reći da sam izuzetno zadovoljan jer je dobio izuzetno visoke ocjene naših socijalnih partnera kako predstavnike sindikata tako i naravno Hrvatske udruge poslodavaca. Temeljem tog programa, a koji je rezultat dosadašnjih dobrih iskustava, smjernica Europske unije i naravno vrlo kvalitetnih sugestija koje dobivamo kroz provedene ankete upravo od samih poslodavaca, mi smo u pripremi i izradili smo i operativni program za 2008. godinu. On sljedeći tjedan ide na Gospodarsko-socijalno vijeće, iako to nije naša obveza, ali želimo ga prokomentirati sa našim partnerima. Nakon toga ide na usvajanje na Vladu i do naravno sredine 5. mjeseca usudim se reći, biti ćemo u stanju raspisati natječaje za bespovratne potpore hrvatskim malim i srednjim poduzetnicima, posebice potpore za subvencioniranje i izgradnje infrastrukture u poduzetničkim zonama. Dakle 5. mjesec je mjesec kada ćemo to učiniti i kada će svi zainteresirani moći aplicirati sve u cilju jačanja malog i srednjeg gospodarstva u Hrvatskoj. Hvala lijepa. što će se desiti u svibnju mjesecu će još ostaviti dovoljno vremena svim poduzetnicima da realiziraju upravo one projekte koje su možda već započeli ili su pri završetku, a to će im izuzetno pomoći. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Na redu je gospođa zastupnica Vesna Škulić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Svoje pitanje upućujem gospođi Kosor, međutim ne znam tko je u ime gospođe Kosor Ovako, obzirom slušajući gospodina Polančeca došlo mi je da odustanem od svog pitanja. Imam osjećaj da državljani Republike Hrvatske ne znaju koliko im je lijepo. No, valjda čovjek samo srcem dobro vidi pa idem po tome. Ali Republika Hrvatska je prije nešto više od godinu dana potpisala i nedugo zatim u Saboru ratificirala UN-ovu Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom. Obzirom da ova Vlada do sada nije uskladila ni jedan propis sa konvencijom, a u Republici Hrvatskoj je područje prava osoba sa invaliditetom regulirano sa više od 270 propisa. Ja vas pitam, kada će te početi usklađivati spomenutih 270 propisa? spomenutih 270 propisa? Evo samo ću vam nabrojiti nekoliko razloga, zašto bi što prije trebalo krenuti sa usklađivanjem. Dakle, invalidi u Hrvatskoj žive sa najviše 270,00 do 1.200,00 kuna mjesečno ako nisu u radnom odnosu. Stopa zaposlenosti je niska bez obzira što postoji fond. Ništa niste učinili po pitanju oslobađanja osoba sa invaliditetom od plaćanja PDV-a na uvoz automobila. Majke djece s teškoćama ste ocijenili sa 2.000,00 kuna. Osobna invalidnina nije se povećala ni za lipu od 2000. godine, a poznato je kolika je inflacija. Usluge osobnog asistenta koristi samo 200-tinjak osoba, a Zakon o osobnom asistentu ni u tragovima. Niste u stanju napraviti kategorizaciju najtežih osoba sa invaliditetom. Do sada su vam najveći dometi osnivanje radnih grupa i povjerenstava. Mene zanima kada će se konačno početi baviti rješavanjem problema osoba sa invaliditetom kroz zakonsku regulativu? **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Državni tajnik Mesarić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala gospođo saborska zastupnice što ste postavili ovo pitanje. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti vodi trajnu brigu o svim invalidima. Prvo što smo morali napraviti nakon donošenja zakona 2005. godine za hrvatske ratne vojne invalide, vratiti dug koji je nastao od 2001. do 2004. ni manje ni više nego skoro milijardu kuna. Dalje, uveli smo određene projekte, jedan od projekata koji ste sigurno upoznati, je projekt osobnog asistenta. Projekt osobnog asistenta ove godine završava natječaj i osigurali smo sredstva u visini od 15 milijuna kuna što znači da će 300 najtežih invalida imati mogućnost dobivanja osobnog asistenta. Najznačajnije mislim u ovome je da evaluaciju ovog projekta izvršit će UNDP na temelju ugovora između UNDP-a i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te će to postati jedan od zakona. Zakoni kao što ste postavili u svom pitanju, uvijek i permanentno se usklađuju sa potrebama osoba sa invaliditetom, sukcesivno onako kako dolaze. Jedan od tih primjera je Zakon o o formiranju pravobranitelja za osobe sa invaliditetom koji za njegov rad koji će početi raditi ove godine, osigurali smo sredstva u visini od 2,5 milijuna kuna, prostor za pravobranitelja i 9 djelatnika, raspisali javni poziv te na temelju toga izvršili izbor koji je sada u procesu provjere. Moram naglasiti još jedan projekt koji smatram izuzetno značajnim za invalide, sve invalide, bilo ratne, vojne invalide ili osobe sa invaliditetom. To je projekt rješavanja pristupačnosti osoba sa invaliditetom. Ministarstvo je od 2004. od kada je formirana radna skupina o kojoj vi govorite, riješilo 45 prilagodbi u 33 lokalne, područne (regionalne) samouprave za što je utrošeno blizu l5 milijuna kuna, da budem precizan 4 milijuna 816 787 kuna. Ove godine osigurali smo milijun kuna više nego prethodne pa ćemo za te projekte nakon provedenog natječaja povjerenstva koje će sve te projekte verificirati, utrošit ćemo 2 milijuna 373 tisuće kuna. vam gospodine državni tajniče. dan sa 270 kuna mjesečno. I rekla sam vam do tisuću kuna, do tisuću i 200 kuna mjesečno. Dakle, ajmo mi svi ovdje pokušati živjeti sa toliko kuna pa ćemo vidjeti kakav će nam biti i kakva kvaliteta života dok se netko ne sjeti nam ponuditi neki projekt. Inače meni je jako, jako frustrirajuće već govoriti o ovim stvarima jer četiri godine govorim iste stvari i dobivam iste odgovore. To znači ako pitam ista pitanja četiri godine, dakle četiri godine dobivam odgovor da se radi po projektima. Dakle, niti jedan zakon se nije napravio. Stvarno ovo već postaje malo i tragikomično. Svi znamo da imamo mnogo problema u pregovorima i sa Europskom unijom i da smo jako usporili i da premijerovo spominjanje brzina ne drži vodu, pogotovo u slučaju osoba sa invaliditetom jer zakon aerodinamike ne poznaje sporost kojom vi radite na rješavanju problema osoba sa invaliditetom. Iskreno državni tajniče, primite se posla i konačno bar ako ništa drugo, evo ja ću vam pomoći gurati to auto. Hvala lijepa. Hvala. Sad ćemo prekinuti za pola sata, dakle u 12 sati nastavljamo sa zastupničkim pitanjima. Prvi je na redu gospodin Niko Rebić, a potom gospodin Željko Jovanović. **Bebić,